vlasti.Nikada se nije dogodilo u Srbiji da vlasnik neke televizije ukine neku emisiju. To se nije događalo. Događalo se da vlasnik može da dobije ili ne dobije pravo na nacionalnu frekvenciju ukoliko ima ili nema neke emisije. Iz tog razloga smo se danas bavili pitanjem, na osnovu kojih kriterijuma mi biramo članove RRA nekada, danas REM-a koji to dozvoljavaju vlasnicima medija u Srbiji.Dakle, ovde koliko sam imao prilike da pročitam, oni mogu i da opomenu i da kazne, mogu da oduzmu pravo nekome, ali to se za četiri godine nije dogodilo. Mi smo pisali prigovore, pisali smo žalbe, nikada nismo dobili odgovor na stanje u medijima danas u Srbiji, ne samo kada je u pitanju politička stranka koju ja predstavljam, nego kada je u pitanju nivo kulture koje neki mediji ili nekulture propagiraju svakodnevno u Srbiji. E, to je javni interes koji vas apsolutno ne zanima. Vi želite samo da se obračunavate sa onima koji su te četiri godine bili na vlasti. Zahvaljujem. na repliku, Vladimir Đukanović. Izvolite. **Vladimir Đukanović** Taj javni interes, o tome je trebalo da vodite računa kada ste donosili pravila kako REM, odnosno RRA radi. Vi ste sad upravo uradili nešto što je skandalozno. Vi vršite pritisak na nezavisno telo da mora da postupi onako kako vi hoćete. Pa, to je skandal. To je skandal. Da smo mi to rekli i da kažemo – RRA mora sada da zove neku televiziju i da kaže – vratite tu emisiju, vi biste rekli da mi vršimo pritisak na medije. Pa, vi ste sad to upravo uradili.Recite mi, u vaše vreme, kada je to RRA nekom dala opomenu? Kome je dala opomenu? Da li je ikada reagovala na onako skandaloznu kampanju koju ste 2012. godine vodili za predsedničke izbore? To je nešto najgore u istoriji kampanja koje su vođene ovde, najmračnija, nešto najgore zaista. Pa nisam čuo da je RRA ikada reagovala. Ali, pravila o radu RRA ste vi doneli po istom kriterijumu rade i danas i čak isti članovi zadržani su, niko nije ni menjan dok im je isticao mandat.O čemu vi pričate? Vi biste revolucionarno sve promenili, kao što ste posle 5. oktobra tukli direktora televizije i ljude masovno izbacivali sa televizija. Danas kada dođe neko drugi u neku televiziju kažete – e, to je sada diktatura. Vi ste revolucionarno sve ljude poizbacivali. O čemu vi pričate?Zaista bih vas zamolio da vodite računa da ne pritiskate nezavisna tela. Ja sam lično njihov veliki protivnik ovako, ali poštujem, takav je zakon koji ste upravo vi doneli. Meni se ne dopada, ali moram da ga poštujem. Hvala.

Ako je neko u kampanji 2012. godine pitao – recite nam adrese, gde je kandidat za predsednika Srbije diplomirao? Kako mislite da ga opomene RRA u tom slučaju? Svako ima pravo da zna.Danas ste doveli do toga da RRA, odnosno REM dozvoljava da dva ili tri dana od kosovske odluke, da prisvoji Trepču. Niko, nijedan medij ne sme da pita predsednika Vlade da li je to u skladu sa Briselskim sporazumom, da li postoje crvene linije, da li se mi odričemo Briselskog sporazuma ili ne, da li je ispregovarano 2013. godine i potpisom stavljeno da Trepča pripada tzv. republici Kosovo ili ne. ne. Samo želim da objasnimo te stvar, da danas medijske slobode ne postoje i da se vi vraćate na vreme od pre deset godina samo zato što danas nemate argument za stanje u kojem se mediji nalaze, ne samo kada je politika u pitanju.Cenim pitanju.Cenim vas lično, ne toliko vaš novinarski poziv. Koliko se samo dogodilo puta da ste vi u svojoj emisiji, ličnoj, pozvali na primer predstavnike opozicije, a konstantno pričate o nekim medijskim slobodama? Nijednom. Niko iz DS nikada nije pozvan, a vi ste našli da govorite o tome kako RRA, odnosno REM treba da izgleda. Mislim da to nije u redu i mislim da i vi sami znate koliko je veliki problem u koji ste doveli Srbiju. Zahvaljujem.

Imate ovako otvoren poziv, evo sada vas pozivam. Ako hoćete možete da dođete kad god hoćete i svako iz vaše stranke.Što se se tiče ovog ostalog, vi ste sada dragi gledaoci i svi ovde, kompletan auditorijum, čuli ste da neko nema apsolutno nikakav argument na ono što sam mu rekao. On je nastavio sa politikantskom nekom pričom, sad se setio i Kosova i Metohije, svega uopšte, samo se nije setio teme, a to je RRA, a posebno rad u njihovo vreme, ali dobro je da se prisetio te kampanje. Da, to je legitimno pitanje, samo nije legitimno da nama RRA skine spot, a vi da imate onakve jezive spotove o navodnoj rupi Srbije u Evropi. E, to je problem. Nad nama se tada iživljavao RRA, zato što je bila vaša partijska ispostava, a prema vama je bio potpuno blagonaklon. E, to je ta razlika, to se danas naravno ne događa.Ono što je razlika između vas i nas, vi kad ste dolazili na vlast vi ste revolucionarno svakog počistili. Mi smo te ljude ostavili nikoga nismo dirali i nikada nećemo tako nešto da radimo kao što ste vi, zato što poštujem kontinuitet, naravno, ono što je u državi ostavljeno, ne počinje istorija od nas, vi ste se sasvim drugačiji ponašali. Hvala Pošto se više niko od ovlašćenih predstavnika, odnosno predsednika poslaničkih grupa ne javlja, nastavljamo rad po redosledu narodnih poslanika.Reč ima narodni poslanik Dijana Vukomanović. Zahvaljujem predsedavajući.Uvažene koleginice i kolege, narodni poslanici, ceo dan slušamo jedni druge i razgovaramo o jednom jako važnom prostoru, prostoru medijskih sloboda. Moj je utisak da mi danas ovde ne raspravljamo o izboru, o kandidatima za članove REM, pre mi liči, iz govora raznih poslanika i poslanica, kao da biramo velike cenzore i velike inkvizitore.Ovaj sadašnji sastav Skupštine će se setiti situacije pred usvajanje seta medijskih zakona 2014. godine kada je državni sekretar ministarstva nadležnog za set medijskih zakona sam javno izjavio da mu se čini da u Srbiji postoji medijska džungla. Taj izraz, se odnosio na preko 1440 registrovanih javnih glasila. Sada smo ta glasila podelili na elektronske i na štampane medije.Sećam se da je, recimo, u maju 2015. godine bilo oko 110 registrovanih televizijskih stanica, da je bilo oko 325 radio stanica. Znači, mi sada ovde imamo jedan prostor, sloboda i mišljenja, izražavanja koje je garantovano Ustavom Republike Srbije u članu 46. koji je garantovan članom 51. pravom na obaveštavanje. Sada moramo ovde da postavimo jedno ključno pitanje, šta je to sloboda, šta je to sloboda mišljenja i izražavanja da bismo omogućili prostor za delovanje, ne samo REM, ne samo članova REM nego isto tako i medija, elektronskih ili pisanih, ali danas govorimo o elektronskim medijima.Mislim medijima.Mislim da će se većina vas složiti da je sloboda delovanja nekog pojedinca ili organizacije ono što ne ugrožava slobodu drugih ljudi. ljudi. Ovde je bilo u nekim diskusijama istaknuta ne samo javne biografije nego i tajna, da tako kaže, ne baš tajne, nego jednostavno višak informacija koje mi nemamo u ovim pisanim biografijama.Htela bih da kažem da mi ipak moramo da uzmemo obrazac političke kulture iz koje svi potičemo. Evo, gospodin Šešelj će se verovatno setiti, a setio bi se i profesor Mićunović da je ovde,

javno izraženog mišljenja ili napisanog mišljenja.Znači, mi još uvek imamo taj refleks i cenzure i autocenzure, ali setom medijskih zakona, koji smo usvojili 2014. godine, mi smo rekli da se država, da se politika povlači iz medija i da jednostavno treba da ojačaju ta nezavisna regulatorna tela.Mi smo ovde ne samo narodni poslanici i političari, mi smo istovremeno i gledaoci. Dakle, apelujem da ne tražimo ono od članova REM-a što mi kao građani, kao gledaoci ili slušaoci ne radimo. Isto kao što je velika moć slike, velika je moć mikrofona, a isto tako i velika je moć daljinskog upravljača kada mi kao građani možemo da promenimo program koji nam se ne sviđa.Dakle, sviđa.Dakle, mi ovde treba da raspravljamo o biografijama kandidata koji su nominovali tri kruga predlagača, da tako kažem, civilno društvo, udruženje koje se bavi slobodom izražavanja i zaštite dece, takođe, strukovna udruženja, udruženja izdavača elektronskih medija i novinarska udruženja i isto tako i nadležna tela, u ovom slučaju Skupštine Vojvodine.Dakle, to su tri moćna kruga predlagača i ja mislim da treba da odamo priznanje ljudima koji su imali dovoljno hrabrosti i profesionalnog i ličnog integriteta da uđu u ovaj proces konkurencije.Koleginica Paunović je kao izvestilac nadležnog odbora Skupštine Srbije objasnila detaljnu proceduru. Procedura je bila javna i transparentna i zato bih ja apelovala na moje kolege da razgovaramo malo više o kandidatima, isto kao što u Krivičnom zakoniku ili u pravu postoji prezumpcija nevinosti, mi sada ne znamo da li će ti ljudi zaista poštovati član 13. Zakona o elektronskim medijima, koji kaže da su kandidati, odnosno članovi Saveta REM-a, da treba da budu samostalni i da deluju po vlastitom znanju i savesti. Ja mislim da će neki od njih zaista to i uspeti. Hvala. **Veroljub Arsić** Hvala.Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Hvala.Zakon je donet 2002. ili 2003. godine i to je o RRA ili Zakon o radiodifuziji, koji je predvideo ta regulaciona tela i moram da vam kažem da je to bila greška.Naravno greška.Naravno da je to u duhu dobrih pravila i običaja u EU, ali Srbija ni tada, a bogami ni danas nije zrela za jedno takvo telo, odnosno uvek ostaje dilema da li smo mi zreli za samostalna nezavisna tela ili ne. Iskustva nam govore da to zavisi od ljudi koji ih vode. Imamo dobre primere – Ombudsman, Zaštitnik informacija od javnog interesa, Zaštitnik ravnopravnosti. To su dobri primeri i tu se pokazalo da nezavisna regulaciona i kontrolna tela mogu da budu dobra.Dakle, RRA ili kako se sad zove REM ne valja ništa i nikad nije valjao. Da budemo jasni, tu nikada nije bilo ni samostalnosti, ni nezavisnosti i nema je i danas. Zato ja neću glasati ni za jednog kandidata koji je na listi, mada ima nekoliko dobrih, a njima preporučujem da povuku svoje kandidature, jer u toj organizaciji nije mesto za dobre ljude, za ljude koji imaju karakter, koji su profesionalni i koji imaju čast.Medijska haranga protiv političkih protivnika, cenzura, primitivizam u elektronskim medijima, to je svakodnevna pojava. Da li je bilo koji oblik RRA ili REM preduzeo neke korake prema tome? Apsolutno nijem, ni pre pet godina, ni dan danas.Imamo ni dan danas.Imamo specijalnu situaciju da imamo predstavnika, neki zli jezici kažu maskotu jedne stranke koji ima svoju TV emisiju na nekoj televiziji. Pa, to je direktno protiv nezavisnosti medija i bilo čega što ima veze sa tim.Da li možemo da prevedemo na srpski rijaliti šou? Recimo da to znači predstava stvarnosti ili stvarna predstava. To što gledamo i to jeste započelo prethodnom vlašću, hvala Bogu ne za vreme dok sam ja imao nekakve odgovornosti u ovoj državi, je ne nešto što ne sme da bude stvarnost, nego ne sme da bude ni umetničko, ni kvazi umetničko, ni bilo kakvo viđenje bilo kakve stvarnosti.Tačno je da mi možemo daljinskim upravljačem da isključimo to, ali tu se troše neke naše pare i u tome je poenta. To treba zabraniti odmah sve redom, bez obzira na kojoj televiziji se emituje. To je bruka, to je sramota, to je predvorje kriminala ili sam kriminal, prostitucija, primitivizam, izaberite koje god hoćete negativne reči za to.Imamo to.Imamo i televizije koje se hvale time, ružičaste, šarene, sa četiri slova, sa pet slova, koje svaki dan truju ovaj narod, svaki dan, o trošku građana Srbije. Imamo televiziju koja je dobila neke silne kredite, koja je dužna za porez više nego neke banke ili ne znam kakve propale firme, gde se, kažu neki, piše u novinama, čitao ja, prikriva ubistvo u saobraćaju, u Hajatu, time što je ta televizija odana režimu. To mora da bude prekinuto.Mali Radojica iz Kruševca, koji je kupio sedam, osam televizija, pre toga teško da je znao da drži daljinski, to je nešto što se toleriše, to je nešto što RRA ćuti ili neko pre toga i kaže – to je sve u redu, i gasi te televizije koje su nekada bile na čast i obraz u tim gradovima. To je katastrofa. To ne sme da se dešava. se dešava. Ta nezavisna tela u oblasti o kojoj sada govorimo, elektronskih medija, će biti nezavisna kada zabrane trajno neke emisije, rekao sam koje, kada oduzmu trajno ili privremeno dozvole za emitovanje nekim televizijama i da za to imaju uporište u zakonu, a ne u tome ko koju majicu koje stranke nosi trenutno. To je slobodna država. To je država u kojoj ljudi žive normalno. To je država u kojoj može predsednik neke partije da bude direktor televizije, ali da ta televizija i dalje bude nezavisna i da se vodi profesionalnošću, objektivnošću i čašću. To je nešto što treba da se napravi.Ovo, ovo nema veze ni sa čim i to ne treba da postoji, a kako već postoji, bar mu ja neću dati ni legalnost, ni bilo šta i neću glasati za predložene kandidate. Đukanović, pravo na repliku. **Vladimir Đukanović** Ovo je zaista fantastično. Prosto je neverovatno da neko ko je mogao da se podiči da je imao akciju „Sablja“

on koji je mrtav hladan naređivao – ugasite ovu televiziju ili ugasiste ove novine. To je zaista nečuveno.Neka, prihvatam ja i to, neka sam ja možda i maskota ili kako god. Ja makar pričam sa građanima, pa tako i otvoreno na televiziji, a ne uzimam subvencije za vinograde i niti mi pada na pamet da tako kradem narod. To je razlika između mene i njega. Hvala. Hvala.Ne znam gde se kolega prepoznao. Moguće je da sam ja mislio i na njega, ali to eksplicitno nisam rekao, tako da ovo prepoznavanje konstatujem kao priznanje. Ponosan na akciju „Sablja“, uvek, ponosan na akciju „Sablja“. Tada ni jedna televizija nije zatvorena, koliko se sećam. Vujić Valjevo sigurno nije zatvorena. Ta gospoda Vujić i ja smo prijatelji, tako da to sigurno ne bi bilo zatvoreno, čak i preko veze, a da vam ne govorim ovako. Ali, jeste zabranjeno glasilo zemunskog klana, ja razumem žal za tim, i još puno nekih glasila koja su bila glasila kriminalaca. To je tačno i ja sam ponosan na Daće Bog da je pravosuđe nakon „Sablje“ završilo svoj posao na valjan način, bilo bi malo prostora za ovo što se danas dešava ponovo.Mi danas imamo na naslovnoj strani nekih novina neki dan reklamu za novog šefa zemunskog ili nekog drugog klana. drugog klana. To je postalo prestižno mesto. Samo što mu predsednik još nije dao orden, a to je pitanje kada će da se desi. To je katastrofa.Prema tome, to što ste se vi prepoznali, to je vaš problem. Ja mislim da je Srbiji dosta tog primitivizma, tih kafanskih stolova na kojima se navodno vodi politika.Što se tiče vinograda, ja vam preporučujem da se uhvatite za motiku, to bi vam mnogo bolje stajalo.

a da ne pričamo o kolegi novinaru iz Kragujevca koji je ničim izazvan 25 dana bio u pritvoru, nikad nije dobio rešenje što je bio u pritvoru. Hapsili ste ljude da nemaju pravo na advokata i vi ste time ponosni. Naš narod kaže – čega se pametan stidi, ne bih dalje da o o tome govorim. Trebalo bi da vas bude sramota. Ako sam se ja prepoznao u toj maskoti, pa meni je drago da ste se vi prepoznali i da konačno možda uviđate koliko ste pokrali narod upravo što ste dobili besplatne subvencije. Hvala vam. po Poslovniku. **Branka Stamenković** Hvala.Povreda Poslovnika, moj omiljeni član, član 106. stav 1. Molim vas, ovo smo imali i prošle nedelje, evo, ovo imamo ponovo. Stalno skrećemo levo od Albukerkija. Koliko sam ja shvatila, isprativši dinamiku još prošle nedelje, problem leži u replikama. Znači, replika, ja razumem, odgovara se na napad i sve je o-kej do trenutka u kome kreće kontra napad. Tu se skreće levo od Albukerkija i onda slušamo o starletama, o pivu, o „Sablji“, o ne znam čemu. Ja molim i apelujem, pre svega, na kolege narodne poslanike, a potom i na predsedavajućeg, da nekako se koncentrišemo i da se držimo dnevnog reda. Hvala najlepše. To bi bilo prosto fantastično.Ne znam gde je Albukerki. Ne znam kako da regulišem taj saobraćaj. Ne znam šta znači reč To ne znam šta znači u govoru jednog poslanika u parlamentu, ali da vam kažem - dobro došli u naš svet. Replike su dozvoljene. Vi ćete to sve ispraviti. Da, osim opozicije, koliko znam, Zoran Živković je u opoziciji.(Saša

i poslanici odgovaraju jednom drugom kada su pomenuti oni ili njihova politička opcija u nekom negativnom smislu, ili u smislu apsolutnog nerazumevanja onoga što su izneli u svojoj diskusiji.

Hvala lepo.Tačno da replike nisu prijatne. Tačno je da se tu koriste i neke teže reči, ali to je nažalost neophodna stvar da bi se potenciralo ono što se u samom govoru nije moglo reći iz raznih razloga. Sigurno je da nisam srećan zbog toga što moram da repliciram, ali kad se govore neistine, ili, što bi neko rekao, laži, onda morate da se javite i da odgovorite na to.Uvaženom, ne znam da li je pravnik ili će biti pravnik, kolegi, koji je govorio pre mene, prenesite mu da subvencije znače bespovratno i da se one daju po zakonu i da nije problem što se one daju, nego je pitanje da li se koriste na valjan način. To se desilo pre jedno sve inspekcije moguće, osim arheologa, nisu ispitivali moje poslovanje od 1986. godine do dana današnjeg, ni jedna falinka, ništa što bi bilo protivno zakonu, a posebno ne to o čemu vi govorite.Čovek je hapšen, bio je 20 dana u pritvoru, tu tu je bila i Nova godina u tih 20 dana, pušten je iz pritvora i tužilaštvo je odustalo, a bio je u pritvoru samo zbog mene, zbog te moje subvencije, ali to nije tema. Tema je da vi ničim niste demantovali ni pokušali da demantujete moju ocenu stanja u medijima i nesposobnost tog REM-a, ranije RRA, u bilo kojim vladama, ponavljam, od 2004. godine na ovamo, kad je počelo da radi takvo telo, da uvede red u oblast koja je jako važna, ne samo za zabavu, nego i za prosvećivanje, za edukovanje ljudi koji bi sutra trebalo da vode ovu zemlju. To je bruka, i to mora da se promeni zajedno sa cenzurom. **Maja Gojković** Hvala, vreme. Izvolite.

Znači, upravo ste sada vašim govorom pokazali koliko ste nemoralan čovek, pa možda ste vi to sve pokrili papirima, a nikada ne biste dobili… Hajde da vidimo da li bi običan građanin mogao da dobije takvu vrstu subvencije, bespovratnu? Nikada ne bi mogao niko, a vi ste dobili zato što ste trgovali vašim političkim uticajem. Trebalo bi da vas bude sramota i trebalo bi da se stidite, a ne da ustajete i da branite to. To je razlika, gospodine, između svih nas ovde i vas.Na svu sreću, vi nikada više nećete voditi državu. To je najveća sreća za ovu državu. Hvala vam. Živković** Još jednom, subvencija znači da je nešto bespovratno. Svaka poljoprivredna aktivnosti, ozbiljna, koja se radila u Srbiji od 2002, 2003. godine, pa na ovamo, je bila pokrivena, odnosno finansirana iz subvencija. Svaki vinograd, voćnjak, zasad hmelja, subvencije po hektaru, osnovno stado, teške stoke, sve je to bilo pod subvencijama. I dan danas, samo neko treba da shvati, da se mane toga da pokušava da bude nekakav pravnik, nekakav novinar, nego da radi ono što zna da radi, a to je da se uhvati za motiku.Ja sam ponosan na sve ljude koji su to radili i, nažalost, moja situacija sa tim nije tako sjajna. Teško da sam ja 2007. godine imao politički uticaj na bilo šta. Naprotiv, ako je to tema, konačno, više nikada neću da govorim o tome, od tzv. mojih je uništen taj posao, a taj vinograd je, hvala Bogu, živ i zdrav i jedan od 10 najboljih u Srbiji, a po oceni kolega koje se bave tim poslom. To nije tema.Slažem se sa koleginicom da to nije tema. Tema je da su u ovoj državi mediji bili slobodni samo onoliko koliko su neki hrabri novinari i neki retki hrabri urednici imali tu istu hrabrost da se odupru političkim pritiscima, i to je bilo pre pet godina, pre 10 godina, i pre pet meseci, i dan danas. Jedino Periklovo doba slobode medija u Srbiji je bilo od 5. oktobra do kraja 2003. godine, kada je bilo potpuno normalno da vas pljuju novinari, jer je to bilo njihovo oslobađanje od onoga što su trpeli 90-ih i verovatno njihova pretpostavka šta će trpeti u Meni je drago da ste se vi uhvatili motike, pa kupili stan na Vračaru. To je jako lepo, a na Vračaru je poljoprivreda i te kako razvijena, tako da vam svaka čast na tome. na tome. Obično poljoprivrednici ulažu, koliko se meni čini, u mehanizaciju, a vi ste uložili u oldtajmer, u „ajkulu“. Prema tome, zaista bi trebalo da vas bude sramota kako pokušavate sebe da branite. To što ste radili je nemoralno i crvenite sami, ali eto pokušavate koliko toliko da se izvučete.Slažem se da to nije tema. Tema je, naravno, zato što niko od novinara nije smeo dugo godina da piše o tom vašem lopovluku. To je problematično, jer ste apsolutno, ne samo vi, nego i vaši partijski drugovi, cenzurisali svaki vaš lopovluk i nikako to nije moglo da dođe do medija. Prvi put kada se o tome pisalo vi ste tu novinu odmah pocepali. Hvala vam.

nije dozvoljeno iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatan život drugih lica.Molim vas, ne zanima me gde stanuje kolega Živković, gde je kupio stan, koliko ga je platio i ostalo. Znači, i unutar replike, ovo ne bi trebalo da bude dozvoljeno predsedavajuća. Evo, uspela sam povredu Poslovnika, bez spominjanja bilo čega vezanog za SAD. **Maja

to je američki engleski. Dobro. Red je da se nasmejemo, nećemo više da raspravljamo o stanu, ni Zorana Živkovića, ni nikoga drugog. Nastavljamo sa radom.Srbislav Filipović,

Hvala uvažena predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o tački dnevnog reda, koja je izuzetno važna za stanje u medijima u Republici Srbiji.Ono što sam hteo na početku svog izlaganja da kažem, to je kakvi treba da budu članovi Saveta REM i kakve osobine treba da poseduju članovi ovog saveta. Oni treba da budu pošteni, ugledni, odgovorni, ljudi od struke, ljudi koji imaju višegodišnje ili višedecenijsko iskustvo rada u oblasti medija. Zatim, ljudi koji su oslobođeni bilo kakvog pritiska, ljudi potpuno finansijski nezavisni, ljudi na koje nijedna politička organizacija, ni jedna nevladina organizacija ne može da izvrši nikakav pritisak da bi se ovako ili onako izjašnjavali.Slušao

tema.)Jeste tema kada govorimo o medijima. One ljude koje su na konferencijama za medije, cepali novine koje im se ne dopadaju, one ljude koji su pretili medijima, oni koji su gasili medije i one koji su na kraju krajeva danas i rekli da bi oni ugasili REM. Naravno, ugasite 11 medija, onda ćete da ugasite i REM, onda ćete jedino da priznajete sud svoje partije i svoj lični sud.Mi se za takvu Srbiju nismo borili, za takvu Srbiju se ne borimo. Borimo se za Srbiju u kojoj će REM biti potpuno nezavisna institucija i to smo pokazali od 2012. godine do danas, time što su članovi REM ostali oni koje je neka bivša vlast birala i oni koji su bili toj bivšoj vlasti, tada izuzetno poslušni. Tada su spotovi SNS 2012. godine na sraman način zabranjivani, nije bilo glasa opozicije u medijima. Praktično opozicije nije bilo nigde, osim sa građanima na ulici i to sa više stotina hiljada građana na ulicama, ne sa patkicama,

je za medije upotrebio naziv „toalet papir“, tako je on 2014. godine video budućnost medija u Srbiji, pa nacisti su palili i cepali knjige. A, ta ista gospoda su 5. oktobra palili zgradu RTS-a, to su te slobode, toalet papir, cepanje novina na konferenciji, paljenje zgrade nacionalne televizije.Sećam se tog 5. oktobra, zanosa koji je tada vladao u jednom delu građana, iluzije koje je tada imao narod, ali nedopustivo je paliti zgradu Skupštine, paliti zgradu nacionalne televizije iz bilo kakvih pobuna.Toga na svu sreću, danas u Srbiji nema. Jedan od mojih prethodnika je rekao da neki direktor, vlasnik televizije ne zna daljinski upravljač da drži. Ko je on da ocenjuje? Šta će gospodin vinogradar, kada je tako dobar vinograd napravio, što ne ode u svoj vinograd, neka bere grožđe, neka proizvodi vino, a ne da sedi ovde u Narodnoj skupštini na račun građana Srbije. Idi čoveče tamo, tamo gde ti je tako dobar vinograd, napravi biznis, nemoj ovde da uzimaš platu iz budžeta građana. I naučite nešto drugo, osim da držite te poslovnike,

vide cenzuru u Srbiji. Kakva cenzura.Preko 6000 negativnih naslova o predsedniku Vlade Republike Srbije. Onda stavite prst na čelo i zapitate se da li ti ljudi čitaju novine ili žive u nekoj drugoj svojoj paralelnoj stvarnosti ili su veliki lažovi.Vas najviše demantuju građani Srbije. Oni su vas vrlo lepo demantovali na izborima, stavili su vas tamo gde vam je i mesto. Na sledećim izborima nećete imati priliku ni Poslovnik da dignete, ni da sedite ovde. Na sledećim izborima idete na smetlište političke istorije Srbije. Hvala.

stav 1. koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Dakle, uz svoj poštovanje kolege Filipovića, mi zaista nismo dužni da ovde slušamo niti o paljenju Skupštine, niti o paljenju RTS, niti koji poslanik kako naziva koje mediji, niti o izložbama, niti o svemu drugom što je uvaženi kolega pomenuo.Današnja

iz ove tri kategorije, tri predlagača REM baš ništa. Uvodno izlaganje smo dobili, šta je po zakonu REM i ništa više.Znači, nemojte da tražite od mene da jednima dozvoljavam da govore u generalnoj debati nešto šire, a drugima da to spočitavam. Ili svi pričajte o samo tih šest kandidata, imenom i prezimenom, šta su i ko su, kao u osnovnoj školi ili da pričamo malo šire, kako je i krenula sednica.Ako nismo uspostavili kriterijume na početku, ustani i izrecituj o njima šestoro šta

5. i 6. Zakona o javnom informisanju. Cilj zakona je unapređivanje vrednosti demokratskog društva, sprečavanje sukoba i očuvanje mira, istinito, blagovremeno, verodostojno i potpuno informisanje. Javno informisanje je slobodno i ne podleže cenzuri. Niko ne može imati monopol nad objavljivanjem informacija.Pitanje za REM je šta je do sada uradio i u prethodne četiri godine, a i ranije. To telo apsolutno ne obavlja svoju funkciju kako treba da radi i u dobroj meri je doprinelo da danas imamo ovakvu medijsku scenu u Srbiji.Nisam video nikakve rezultate rada i dosadašnjih članova ovog regulatornog tela, niti da oni na bilo koji način brane javni interes, a mediji imaju veoma važnu ulogu pre svega u kreiranju svesti javnosti i izgradnji sistema vrednosti u zemlji i tu REM treba da pokaže svoju ulogu.Članovi Saveta do sada nisu pokazali apsolutno ni volju ni želju da rade poslove koji su im povereni, već su u stvari bili neko ko je činio političke i komercijalne ustupke. Jedino što sam video zanimljivo za njih je da imaju plate veće od predsednika Republike koje prelaze 150.000 dinara, ali ako govorimo o tome šta su oni za ta sredstva uradili nisam nigde uspeo da nađem, niti jednu meru koju su oni primenili, a odnosi se na poslovanje elektronskih medija u Srbiji.Posao im je možda olakšan i u toj meri što premijer za ove četiri godine nije imao niti jedan duel, niti jednu debatu sa bilo kojim opozicionim političarem u elektronskim medijima, pa onda nisu morali da reaguju. Možda bi tada reagovali.Što se tiče jednog od važnijih poslova gde vidim ulogu REM jeste emitovanje rijatili sadržaja i rijaliti programa koji obiluju pornografskim sadržajima i drugim skaradnim sadržajima. Te zvezde rijalitija danas su uzor našoj deci u Srbiji i ja postavljam pitanje – da li mi težimo zapravo takvom društvu, da li težimo društvu gde će naša deca da se ugledaju na razne starlete i starletane ili društvu gde će deca da se školuju i da se obrazuju kroz vaspitno-obrazovne programe, kao što je to nekada ranije bilo?Takvi programi imaju veoma negativan uticaj na mladu populaciju i degradiraju celokupnu medijsku scenu u Srbiji i to je nešto gde REM nije apsolutno ništa uradio, niti preuzeo bilo kakve mere. Bilo je nekakvih najava. Međutim, sve je to bilo bez epiloga. Kao što vidimo, utrkuju se komercijalne televizije koja će imati više takvih sadržaja.Dalje, takođe jedna od uloga REM, koja proizilazi iz Zakona o privatizaciji medija, to je da su oni zapravo regulator koji treba da reguliše medijski pluralizam i protokolom se obavezuje da će Agencija za privatizaciju dostavljati mišljenje o postojanju ili ne postojanju medijskog pluralizma od strane kupaca.Imali smo zakon i privatizaciju medija koji je još medijsku scenu unazadio. Šta je donela privatizacija? Komercijalizaciju, tabloidizaciju, snižavanje kredibiliteta informativnih medija, smanjenje udela analitičkog i istraživačkog novinarstva, kao i manje poštovanje etičkih standarda. Nakon poslednjih talasa privatizacije preko hiljadu radnika je ostalo bez posla u Srbiji, a državno-partijsku kontrolu medija preuzeli su tržišno-partijske institucije.Prosto rečeno, umesto države vlasnici medija su danas političke stranke i tu najviše i tu najviše SNS ili njihovi eksponenti koji su pazarili najveći broj televizija. Od 73 medija koji su izašli na tržište privatizovano je 34, ugašeno 20, a 16 je dobilo mogućnost privatizacije putem prenosa kapitala junak naravno bio je Radojica Milosavljević iz Kruševca, eksponente Bratislava Gašića koji je kupio osam medija za koje se zna, a možda postoji i veći broj njih i to kako je kupio, što najzanimljivija stvar? Upravo tako što je kao medijski magnat dao 281.000 evra za kupovinu osam medija, a vraćeno mu je putem budžetskog finansiranja 220.000 evra. Navešću primere Kruševca i Kragujevca gde je kupovina RTK plaćena 14.000 evra, a nekoliko dana pre kupovine 17.500 evra je ista televizija dobila za programsko finansiranje.Što se tiče Televizije Kragujevac njoj je uplaćeno dva puta, jednom 30.000 evra, drugi put 44 miliona dinara, što je negde oko 600.000 evra, a Televizija Kragujevac je plaćena 85.000 evra i da ne govorim da je ta televizija, kao i skoro polovina ovih medija sada u ovom trenutku pred gašenjem. To je rezultat toga.Na kraju ću pročitati tekst NUNS koji kaže – medijska scena sa humanim likom Radojice Milosavljevića dinamikom rijaliti programa i Vučićem koji iskače iz frižidera, zatim višemesečno tabloidno takmičenje u lešinarenju ubijene pevačice Jelene Marjanović, otpuštanje novinarske ikone Olje Bećković zbog komercijalnih razloga i medijska ćutnja oko rušenja Savamale su samo naličje širokog društvenog konsenzusa i ideologije oko degradacije medijskog prostora.Na kraju, danas smo dobili pismo NUNS gde oni pozivaju poslanike da ne glasaju za ovaj

elektronskim medijima pokrenuo postupak za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Objavljen je javni poziv za kandidaturu i utvrđen je konačni predlog dva zajednička kandidata sa kojima je naravno obavljen i razgovor.Ovim su se stekli uslovi da se članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izaberu i to na period od pet godina. Time će Regulatorno telo za elektronske medije moći da radi na unapređenju kvaliteta i raznovrsnosti usluga, kao i da doprinosi očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja, kao i zaštiti korisnika usluga elektronskih medija.Sigurna sam da će Savet regulatora, za čije članove su predloženi ljudi od struke, dostojno obavljati funkciju koja im je poverena.Međutim, danas mnogo više slušamo o cenzuri i to od onih koji su cenzuru i izumeli i primenjivali, naročito u lokalnim sredinama gde su koristili svu moć koja im je bila na raspolaganju.Biti član SNS i delovati iz opozicije u opštini Trstenik značilo je živeti u medijskom ratu. To je značilo da se vaše izjave, saopštenja, konferencije šalju u opštinsku službu na kraćenje, na izvlačenje iz konteksta i obesmišljavanje ako uopšte i dožive da budu emitovane. sam bila prozivana imenom i prezimenom i moje saopštenje je uredno zavedeno u Televiziji Trstenik, ali nikada nije emitovano i nisam dobila priliku ni da demantujem, ni da obrazložim, ni da se čuje moje mišljenje.Budžet Televizije Trstenik je do 2012. godine je iznosio 12 miliona dinara, a onda je naprasno povećan na 30 miliona dinara. Plate zaposlenih i sva davanja su finansirana direktno iz opštinskog budžeta. Čisto poređenja radi, za poljoprivredu i privredu zajedno izdvajano je svega dvadesetak miliona. Toliko o tome koliko je medijska slika bila važna opštinskom rukovodstvu.Dva puta je opstruirana privatizacija televizije tako što je licitirano do basnoslovnih suma i cilj jedini je bio da privatizacija propadne.U toku predizborne kampanje 2016. godine korigovane su cene usluga, tako da određene političke stranke dobiju više prostora za reklamiranje, a pojedine stranke se potpuno demotivišu. Konkretno, u jeku kampanje cene spotova su smanjene 17 puta kako bi jedina politička stranka u Trsteniku koja je imala te spotove mogla da dominira na televiziji.Da li je moguće da je urednica televizije bila ujedno i odbornica tadašnjeg URS i da li je ona objektivno mogla da radi svoj posao? To je pitanje za neke druge.Kada su u pitanju komentari da funkcioneri izlaze iz frižidera, postoji jedna šala u opštini Trstenik gde se kaže da se predsednik opštine toliko pojavljivao u informativnim emisijama od prve do poslednje vesti da je komotno mogao i prognozu da nastavi da čita.Televizija je 2016. godine ostala sa pet miliona dinara duga, a samo za emisionu tehniku oko 800.000 sa blokiranim računima od strane poreske uprave. Dakle, to su rezultati jedne politike koja cenzuru uopšte ne poznaje u opštini Trstenik.Dakle, podržaću u glasanju nove članove Regulatornog tela za elektronske medije i pratiću rad i delovanje ovog Saveta. Sigurna sam da će ovaj Savet Regulatora dostojno obavljati funkciju koja mu je poverena i da će vršiti nadzor u skladu sa svojim ovlašćenjem i stati na put ovakvim pojavama.

ministar Bratislav Gašić sa saradnicima da je kupi od onih koji su dobili besplatne akcije, jer to je otprilike bila politika kako da se dođe u posed te njihove televizije.Inače, dok je ona bila opštinsko javno preduzeće, svi su se na njoj pojavljivali, ona je pratila i poziciju i opoziciju, za razliku od sada kada je promenjena vlast, nijednu jedinu pres konferenciju, preko 20 poziva smo uputili, nisu došli da isprate. Toliko o tome.Što se tiče moje koleginice ovde, ona prvo što je uradila po dolasku u lokalnu vlast, zaposlila je svog muža u opštinsku službu kao fotografa i kao PR kako bi mogao da je prati, da je slika koliko god bude trebalo.Što se tiče budžeta za televiziju, da je mi nismo sačuvali, ne bi imao gospodin Gašić šta da kupi, a sada imate jedan mediji za koji ste se borili, koji je ozbiljan i profesionalan.Budžet za poljoprivredu je, kao što i sami znate, a ne govorite istinu, jedan od najvećih u Srbiji bio tokom 2015. godine i tokom 2016. godine. Ne iznosi nikakvih dvadesetak miliona, nego iznosi 60 miliona dinara, sa vrlo jasnim programom.Prema tome, što se tiče samog ovog zakona, ovde se govori

Zahvaljujem, predsednice.Obzirom da dolazim iz opštine Trstenik, smatram da je moja dužnost i obaveza da predstavim svoje sugrađane u najboljem mogućem svetlu i da se borim za interese građana opštine Trstenik.Kad supruga mog prethodnog govornika je voditelj na toj televiziji trsteničkoj i to kao učiteljica.

Ne možete da skačete na Poslovnik kada ona vrati istom merom. Nemojte to da radite, pokažite malo demokratskog sluha. Skačite

se tiče ostalog zapošljavanja, da li treba da pominjem tasta i taštu i ostale rodbinske veze? **Maja Gojković** toliko daleko u prozivkama i da kažem da je tašta mog prethodnog govornika bila na čelu “Prve petoletke“, da je tast bio na čelu Nacionalne službe za zapošljavanje, da je to bila jedna porodična mreža koja je u Trsteniku vladala, pa je Trstenik nazivan i kneževinom? Ja mislim da tome zaista treba da stanemo na put. Hvala.

bi to pitanje trebalo posmatrati u jednom širem kontekstu, u kontekstu institucija. Ovo telo je dokaz koliko su naše institucije krhke i koliko je spor i površan taj proces njihove izgradnje. odlično se sećam kada nakon usvajanja Zakona o radiodifuziji 2002. godine i izbora članova Radiodifuznog saveta 2003. godine, da je samo jedan sporan član od tih članova predloženih Radiodifuznog saveta bio tema danima i mesecima. Stručna javnost i javnost uopšte se bavila time mesecima u toj meri da je zasenila i Zakon o lustraciji koji je bio donet otprilike u isto vreme.Ovde se radi zapravo o

od izdavanja dozvola, kontrole rada emitera, pa na kraju i izricanja kazni i pokretanja prekršajnih i privrednih subjekata. Ali, odgovornost imaju i oni koji su se prihvatili kandidature, odgovornost imaju i predlagači, u ovom slučaju to su Skupština AP Vojvodine i Udruženje elektronskih izdavača i Udruženje novinara. Ali, odgovornost ima i Narodna skupština koja je zaista u prethodnom periodu osujetila i sama prefiks nezavisnosti ovog tela, tako što je u decembru prošle godine odbila predlog civilnog sektora za izbor jednog člana Saveta, da bi nakon toga u martu mesecu ove godine odbila da izglasa jednog od dva ponuđena kandidata koje je predložila Skupština AP Vojvodine. To već dovoljno govori o tome da ta nezavisnost apsolutno nije izgrađena.Međutim, trebalo bi reći, a nije ovde spomenuto, da inače uopšte ovo telo nije predviđeno Ustavom iz 2006. godine kao nezavisno i regulatorno, jer se tada žurilo po nekim nekim drugim pitanjima, tako da smo zaboravili sopstvene nezavisne institucije, a ovo telo nije bilo jedino. Tu je bila i Agencija za privatizaciju i Kancelarija za hartije od vrednosti, a kasnije i Poverenik za informacije, DRI i Fiskalni savet. Znači, apsolutno su izostavljeni kao kategorija. Oni su svedeni, tj. ovo telo je svedeno pod pod kategoriju poverenih ovlašćenja. Onda, o kakvoj nezavisnosti možemo govoriti ako se jedno telo već tretira kao telo sa poverenim ovlašćenjima?Takođe je apsurd da se ovo regulatorno telo, koje je jedan nedržavni subjekt uprave, tretira, odnosno reguliše, pored Zakona o elektronskim medijima, i Zakonom o državnoj upravi. To je takođe jedan apsurd i takođe dovodi u pitanje i u samom zakonodavstvu pitanje postojanja nezavisnosti ovog tela. Naravno, važna je i organizaciona i funkcionalna, a najvažnija je finansijska nezavisnost. Tu bi trebalo razmišljati o tome da nije dovoljna finansijska nezavisnost, jer je Skupština ovlašćena da usvaja finansijski plan, a Vlada daje saglasnost na opšte akte, pa i na visinu naknade, što takođe ugrožava rad ovog tela.Pošto tela.Pošto je ovo deo ukupnog pitanja o slobodi medija, a tačno je da je ta sloboda medija u konstantnom padu, mada je istina da se ona pogoršala u svim delovima sveta, i to je prema izveštajima međunarodnih organizacija kao što su Reporteri bez granica, kao što je „Fridom haus“, kao što je OEBS, zapravo se

Ono što je loše, to je da uvek pokažemo da smo deo sveta kada su neki negativni trendovi. Bilo bi dobro da smo tako dobri u deljenju vrednosti sa svetom u nekim pozitivnim stvarima.Inače, samo telo nema efikasnu regulatornu politiku, neadekvatno vrši kontrolu entiteta, pojedine nadležnosti i ne koristi, blage su kazne. U 2015. godini izrečeno samo 16 opomena. Vrlo je interesantno da su dve od tih opomena izrečene, recimo, rumunskom društvu prijateljstva iz Vršca, jednom romskom centru iz Valjeva, kao da su sada ti programi nacionalnih manjina zapravo najveći problem.Takođe, ta nadležnost pokretanja prekršajnih i privrednih sporova nije dovoljno ostvarena. Vrlo retko se pokreću ti postupci, recimo, samo ih je 18 bilo u 2015. godini i pet u privrednom, a samo telo je izjavilo samo tri žalbe. tri žalbe. Pošto ovo telo prati i ovlašćeno je da prati i javno oglašavanje, dakle, komercijalne programe, pored njegove odgovornosti i blage kaznene politike, rekla bih da su i sudovi blagi u izricanju kazni, pa tako je neverovatno da nijedan sud nije izrekao televizijama kaznu oduzimanje dobiti. I tako se televizijama isplati da plate novčanu kaznu jer više zarade od tog komercijalnog programa, a još nijedanput nije izrečena kazna koja

narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza… **Đorđe Milićević** Gospodine Aleksiću, moraću da vas prekinem na sekund i moraću da vas podsetim na član 103. – narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, a učinjeno je na sednici Narodne skupštine koja je u toku, i to neposredno po učinjenoj povredi.Ne vidim da je predsednica Narodne skupštine učinila povredu Poslovnika time što je dala reč narodnoj poslanici Nataši Mićić, tako da ne mogu da vam dam osnov za javljanje po povredi

videla.)Govorili ste o onome što je govorila narodna poslanica Milena Turk. Na to ste morali da ukažete onog trenutka kada ja predsedavao. Predsednica je izašla, ne možete se sada javiti po tom osnovu. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. **Zvonimir Đokić** Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, pošto je tema dnevnog reda rasprava o izboru članova Savete REM-a, a ovde smo čuli gotovo sve i svašta, u najmanju ruku analizu rada tog saveta, a to nije na dnevnom redu. nama iz vlasti, tj. pozicije je da strpljivo slušamo šta vi govorite, a na vama je svakako da svaki trenutak iskoristite za sopstvenu promociju. Međutim, i to treba da ima nekih granica, neku meru. Narod je na izborima pokazao za koju opciju se opredelio. Naše je da idemo napred, vaše je, nažalost, da kočite. Kočite na razne načine. Kada je Srbija postala faktor stabilnosti, vi ste izmišljali razne razloge i načine da ona postane faktor nestabilnosti.Podsetiću vas samo, ovo govorim zbog toga što je veoma važno da shvatimo kolika je i kakva je uloga svakog člana ovog Saveta Regulatornog tela, za koje govorimo

daću vam par primera upravo kako smo mi, narodni poslanici, zloupotrebom svojih ovlašćenja veoma lako mogli da dovedemo do nestabilnosti Republike Srbije i nestabilnosti u širem regionu. Podsetite se, na prvoj našoj sednici, konstitutivnoj sednici, jedan od naših kolega je kada je dobio priliku da privremeno vodi sednicu Skupštine zloupotrebio to svoje pravo, samo kao o političaru koji je svoju političku karijeru započeo jahanjem, a završio potpunim debaklom svoje političke opcije, debaklom koji je doveo do raspada te stranke.E sada, da bi se valjda u zadnjem trenutku nekako izvukao iz te situacije on je pribegao neodgovornom načinu da prekine rad ove Skupštine na toj konstitutivnoj sednici, možda i nesvestan, verujem da je tako, da je mogao da izazove ozbiljnu nestabilnost, kako u državi, tako i u regionu. Setimo se da je u to vreme, tih dana, u jednoj od susednih država, u njihovom parlamentu došlo gotovo do tuče. Ili da vas podsetim, na našim primerima, kako kada ne radimo dobro možemo takođe dovesti do neke nestabilnosti. Na jednoj od sednica najvažnijih odbora, kako to vole da kažu, jedan od naših kolega je prekinuo rad sednice i postavio ultimativne uslove da bi nastavio rad.

i obaveze onako kako treba, sve će funkcionisati upravo onako kako treba.Članovi Saveta Regulatornog tela imaju veoma odgovornu dužnost – da budu regulatori u toj oblasti, oni su nezavisni i samostalni. Imam utisak, iz ovih dosadašnjih diskusija, da bi se mnogi diskutanti rado umešali u rad i donošenje odluka samog Saveta Regulatornog tela, što nije u u redu.Prihvatam izveštaj Odbora koji smo dobili i glasaću za ovo. Hvala.

103.Prethodno kada je kolega tražio povredu Poslovnika, vi ste praktično u nekoj vrsti dijaloga sa njim bez mogućnosti da on kaže šta ima, rekli kako on nema pravo da dobije reč po svom zahtevu.Član 103. kaže – da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu o postupanju predsednika Narodne skupštine i kada se bilo koji poslanik javi za to vi ste dužni da mu date reč i on ima pravo dva minuta da obrazloži u čemu se sastoji povreda. Nekome će trebati kraće, nekome duže, nekada će to obrazloženje biti smisleno, nekada manje smisleno, ali ste vi dužni da svakoga saslušate.Postoji u sledećim stavovima, odredba koja vama daje pravo da ukoliko se radi o zloupotrebi kaznite tog poslanika, ali vi nikada nemate pravo da unapred bez obrazloženja nekome uskratite pravo da ukaže na povredu Poslovnika od vaše strane ili bilo koga drugog.Dakle, molim vas, bez obzira što ne mislim ništa dobro o poslaničkoj grupi iz koje gospodin dolazi, ali je to opšti princip. Meni je intimno, čak veoma zabavno i to moram priznati kada gledam kako prolaze u skladu sa Poslovnikom koji su oni doneli,

i da oni neće biti večno na vlasti. Sada ubiraju plodove onoga što su sejali, ali to ne znači da vi i to malo prava koja imaju narodni poslanici ne treba da poštujete. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem gospodine Šaroviću.Da li želite da se Narodna skupština izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika u danu za vam, ne prihvatam da je bilo povreda Poslovnika iz jednog prostog razloga, u potpunosti se slažem sa vama, svako od narodnih poslanika, svako od kolega ima pravo da ukaže na povredu Poslovnika.Obrazlaganje povrede Poslovnika je u vremenskom periodu ne dva, nego do dva minuta iz izlaganje gospodina Aleksića u prvih 30 sekundi shvatio sam da se obraća narodnoj poslanici Mileni Turk. Ukoliko je i učinjena povreda Poslovnika, a tiče se načina na koji je govorila narodna poslanica Milena Turk on je to trebao da učini onog trenutka kada je povreda Poslovnika i učinjena.U potpunosti ste u pravu, postoji mogućnost da ukoliko proceni predsedavajući da je došlo do zloupotrebe povrede Poslovnika, shodno takođe članu 103. da na određeni način sankcioniše narodnog poslanika. Recimo, oduzimanje vremena koje pripada poslaničkoj grupi, kojoj pripada gospodin Aleksić.Nije postojala ta mogućnost, jer je iscrpljeno i potrošeno vreme poslaničke grupe koje je gospodin Aleksić, pripada. Ne, sada sam pokušao da obrazložim gospodinu Šaroviću da se određenim konstatacijama slažem… Jesam, naravno, niste čuli, jesam, naravno, prvih 40 sekundi, naravno, da.Zahvaljujem. naravno, da.Zahvaljujem. Nastavljamo dalje.Reč ima narodna poslanica Maja Videnović, neka se pripremi narodni poslanik Krsta Janjušević. Hvala lepo.Poštovani potpredsedniče, koleginice i kolege, dame i gospodo, kao što sam pre nekoliko dana govorila kada smo razgovarali ovde o izboru sudija i tužilaca, a naglasila sam da svaka rasprava i glasanje o kandidatima bi trebalo da se o njoj razgovara u širem kontekstu samih biografija. Nažalost, ta širina je danas u diskusiji išla u neverovatnim razmerama koju su samo ogolele različitost naših karaktera i ono što opasnije od toga, namera, pa smo tako imali prilike da čujemo da neki čovek je vlasnik televizije privatne, te on može da radi šta god hoće i nije jasna primedba bilo kog kolege poslanika koji ima tako nešto.Sa druge strane, čuli smo najgore moguće uvrede za koje smo bili uvereni da predstavljaju prošlost, nažalost i u ovom parlamentu za predstavnike nevladinih organizacija, proglašavali su se stranim plaćenicima i izdajnicima, što takođe ogolelo politički stav da oni ne bi uopšte trebali da oni budu predlagači, te u tom smislu vaša inicijativa za izmenama zakona je nešto što je legitimno, nešto sa čim se apsolutno politički ne slažem, ali ne bi trebalo da ovaj način o tome razgovaramo.Kada govorimo o kontekstu o izboru kandidata

više nego značajnim.Kada govorimo o ovlašćenjima i značaju poslova i obaveza REM tu suštinski govorimo o pravu svake građanke i građanina na objektivno informisanje, o elementarnom pravu da oni kao primaoci usluga imaju kvalitetan program. Govorimo o pravu građanina na program koji se ne ruga njihovoj koja im ne sužava prava, koji ne ugrožava takva prava. Sa druge strane, danas smo od koleginica i kolega, kolega Đurišić je govorio o izveštaju i nadzoru nad emiterima u predizbornoj kampanji, činjenici da za 2016. godinu tako nešto nismo imali.Informativni programi pojedinih televizija sa nacionalnom frekvencijom i ono što bi REM u izdavanju po raspisivanju konkursa i po izdavanju dozvole za nacionalnu frekvenciju što predstavlja javno dobro i javni interes nas kao odgovornih ljudi, je da se tom pitanju posvetimo. Oni imaju zakonsku obavezu, to piše u zakonu da kontrolišu kontinuirano, rade nadzor nad tim da li su ti uslovi ispunjeni. Međutim, ono što je vrlo interesantno, to su moje koleginice i kolege danas govorili, da su ti njihovi izveštaji u formi nekakvih deklarativnih zaključaka koji nemaju nikakvu posledicu sa sobom.Moje koleginica Nataša Mićić, malo pre je govorila i smatram da to značajnom temom za koju sam uverena da nas očekuje u narednom periodu, to je pitanje sankcionisanja eventualnih izmena zakona i sudske prakse. To je veoma klizav teren kada govorimo o slobodi medija zato što nešto što je bilo šta može da zaliči na cenzuru ili na ugrožavanje te slobode je alarmantno.Dakle, kada govorimo o ovim izveštajima, imamo izveštaj REM gde on za 2015. godinu i citiram, kaže – nijedna od pet komercijalnih televizija nije ispunila svoje obaveze predviđene Zakonom o Tu se njihovi izveštaji u tom smislu i završavaju. Zaključak za 2014. godinu na primer, da RTV Pink je emitovao najviše reklamnih sadržaja, 15,24, jedino što ne piše da je imali i najviše vanrednih uključenja, najviše emisija posvećenih državnim udarima i vanrednim stanjima. Dakle, ovo je pregled bez korišćenja ovlašćenja koje stoje pred REM-om i to je ono što bi trebalo da nas zabrine.Kada govorimo o pravu građanina na objektivno informisanje, pravo da imamo kvalitetan sadržaj, mi govorimo i o činjenici da danas imamo brutalno kršenje zakona i zloupotrebe, prevashodno jedne televizije sa nacionalnom frekvencijom koja danas, ako na nešto liči, liči ili na vladini mediji, ili mnogo gore od toga, na medije jednog predsednika Vlade.Na toj televiziji se kreiraju i prate vanredna stanja već se redovno kreiraju vanredni programi. Redovni programi se konstantno prekidaju i moram da postavim pitanje da li je ta televizija konkurisala za nacionalnu frekvenciju ona je svakako priložila programsku šemu i sasvim izvesno da u toj programskoj šemi nije stajalo ako treba i ako vanredna situacija ili nečija ideja nalaže da je ideja da imamo ove nedelje državni udar, da se kreira na desetine vanrednih emisija o tome.Imamo činjenicu da REM ne reaguje, eventualno u svojim zaključcima konstatuje takvo stanje. Dakle, imamo činjenicu da na toj televiziji sa nacionalnom frekvencijom unazad nekoliko godina imamo organizovanje javnih suđenja, sa istragom, sa presudom. Takođe, to se tiho ne pominje. Pominje se u izveštajima Evropske komisije, u izveštajima REM o tome nema ni reči.Kome reči.Kome odgovara RRA kao čuvar javnog interesa, kao čuvar slova zakona, kao neko ko na kraju krajeva odgovara Narodnoj skupštini, nama koji predstavljamo građane koji imamo pravo i ako je nešto prostor za dijalog to je Narodna skupština i ova sednica. Kome odgovara REM ako odgovori koje javnost traži ne dolazi do narodnih poslanika koji su predstavnici građana, ne bih da prejudiciram i da ovako javno sumnjam kome, ali ta transparentnost u radu je nešto što je veliki problem.Sa druge strane, kada govorimo o problemima sa kojima se stanje stanje u medijima i ono što definiše delokrug REM-a, mi govorimo o odnosu prema nezavisnim institucijama. Moja koleginica Vesna Marjanović, koja je bila predsednica Odbora za kulturu i informisanje u prethodnom periodu je sve vas, a prevashodno građane, upoznala genezom slučaja kako je do jednog neverovatnog ruganja i proceduri demokratije došlo prošle godine prilikom predlaganja kandidata za članove REM-a i jednog kandidata, nažalost, to moram da konstatujem, o tome sam govorila i na sednici Odbora za kulturu, Gorana Pekovića, osim biografije, koja je potpuno nesporna i prilično impresivna, kandiduje njegov rad, s obzirom na to da je on jedini kandidat koji je već bio član REM-a. Taj rad je sporan i podložan za diskusiju i mnogo važnije od toga, nažalost, što danas njega kandiduje način i procedura izbora i kako je on došao ovde da danas o njemu govorimo.Dakle, procedura je kršena, koleginica Vesna je o tome više govorila, stopiran je i blokiran zakonodavni postupak i postupak glasanja ovde na plenumu, ponižene su nevladine organizacije koje su bile ovlašćeni predlagači, koji su čekali da tako nešto dođe na dnevni red. Ono što je suština, da je zapravo ogoljena matrica koju ova vlast, nažalost, nažalost po demokratiju, po vladavinu prava, po čuvanju javnog interesa, funkcioniše sve ovo vreme, a to je ugrožavanje nezavisnih institucija, ruganje vladavini prava i to je nešto što je u ovom postupku bilo evidentno.Podsećaju me kolege na vreme. Ostavljajući svojim kolegama, nešto samo moram da kažem na kraju da građani građani imaju pravo na objektivno informisanje da bi oni razumeli ovo kršenje procedure. Građani imaju pravo na objektivno informisanje i kvalitetan medijski sadržaj i REM ima obavezu da im tako nešto omogući i da reaguje na kršenje i sa druge strane, mi imamo obavezu kao narodni poslanici, da o tome govorimo. Hvala vam puno.

taj prostor nisu dobile samo one afere koje još uvek nisu izmišljene od strane opozicije i koje još uvek nisu fabrikovane. Sve ostale koje jesu su u punoj meri dobile podršku i u punoj meri prezentovane kroz mnogo, mnogo medija, iako se ovde priča o nekakvoj cenzuri.Na samom početku današnje sednice, ja ću da probam sve ovo da prezentujem kroz jedan primer tzv. medijske cenzure, a ovaj će se primer odnositi na zanimljiva dešavanja, izvlačenja iz konteksta i onda fabrikovanje vrlo negativnih vesti od onoga što se izvuče iz konteksta.Gospodin Zoran Živković je na samom početku rekao da je jedna škola kod Novog Pazara promenila ime iz imena „Sveti Sava“ u ime „Bin Zaid“. Zašto govorim ovo i zašto sam u temi? U temi sam zato što je kroz medije mnogo više puta provučena vest da je jedna škola skinula ime našeg prosvetitelja i da je dobila neko drugo ime i tu vest ste mogli da pročitate na mnogo mesta i u mnogo medija, ali nigde niste, tačnije retko ste gde mogli da nađete vest da je premijer, gospodin Aleksandar Vučić, prvi premijer koji je obišao Deževsku dolinu kod Novog Pazara, da je prvi premijer koji je obišao rodno selo Rastka Nemanjića Miščiće. To ste retko gde mogli naći. Ali, da je promenila ime škola „Sveti Sava“ u „Bin Zaid“, to ste mogli da nađete u medijima. Čudi me, kada je bilo cenzure, zašto se to tako dešavalo. Niste mogli mnogo da čujete u medijima koliko je uloženo u taj deo, u Deževsku dolinu. Niste mogli da mnogo čujete u medijima koliko je izgrađeno škola, koliko je uloženo u putnu i sportsku infrastrukturu i niste mogli da čujete mnogo u medijima da je u rodnom mestu Rastka Nemanjića počela izgradnja, uz podršku Vlade Srbije, velelepnog hrama koji je posvećen našem svetitelju. To u medijima nismo mogli da čujemo, a ja kada govorim o medijima, čini mi se da smo u temi. Kad pričamo o medijima koji nisu afirmativno govorili o Vladi Srbije, o premijeru, vama je to povreda Poslovnika, a kada pričamo o medijima koji su pljuvali premijera, vama su poslovnici

Počeo je gospodin Zoran Živković. Verujem da medijski prostor treba iz mnogo razloga da dobije mnogo više mnogo više materijala o Svetom Savi. Zašto? Zato što se od njega može mnogo naučiti, a recimo, jedna priča može da bude zanimljiva, a to je kada je, dok je Sveti Sava hodao zemljom Srbijom,

u onom vinogradu gospodina Živkovića teško šta može sabrati.Ono što želim da dodam, a da, pošto me lepo gospoda iz DJB vraćaju u temu, a tiče se medija, mediji se čuju daleko, pa je tako jedan gospodin u Americi čuo preko naših medija da je u Srbiji moguće da dođete, postanete ministar, legnete na tetkin kauč i probudite se sa milionima dolara. To je moć medija. Vidite kako su bili mediji transparentni. Došao čovek, legao. Međutim, zaboravio, zaboravio da se u Vladi Aleksandra Vučića ministar koji koji mora da legne u tetkin kauč i sutra veče budi u tom tetkinom kauču i prekosutra i budiće se sve dok od samo svoje plate ne kupi bolji kauč. Da se vadi u Srbiji ne može. Hvala.

Tema jeste izbor članova REM-a, ako proširimo jeste i rad REM-a, ako još proširimo jeste i stanje u medijima, ali tema nije premijer u medijima, tema nije Sveti Sava, tema nije tetka na kauču.Molim vas, pre nego što me je izabralo da budem narodni poslanik, ja sam vrlo uspešno uspevala u životu da izbegnem da iz tabloida saznam ko je sa kojom starletom, ko je pio koliko piva, ko je u politiku ušao jahanjem. Međutim, izgleda da više nema vrdanja. Od kad me je izabralo u ovu Skupštinu, ja

pričajući o tabloidnim temama umesto o temama koje su na dnevnom redu, a kako zapoveda član 106. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Ne mislim da je narodni poslanik Krsto Janjušević govorio o tabloidnim temama. temama. Naprotiv, mislim da je govorio o onome što je, između ostalog, bila i tema današnjeg zasedanja, a o čemu je govorio jedan od kolega narodnih poslanika.Reč ima narodni poslanik Balša Božović, povreda Poslovnika.

Gospodine Božoviću, pre nego što vam dam reč, iz tehničkih razloga, kao što primećujete, moraćemo da napravimo kraću pauzu od 10 minuta. Nakon toga ćete svakako dobiti